Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, prvo čitanje, P.Z.E. br. 577. Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe i europske integracije. Molim gospodine Kovačević? Izvolite. tražim da se danas tijekom ove sjednice obrati ili predsjednik Vlade ili ministrica vanjskih poslova vezano za zadnji skandal koji se odnosi da je Hrvatska potpisala da neće aktivirati svoj «ZERP». Sinoć smo čuli priopćenje Europske komisije gdje je točno kazano kako se Hrvatska u lipnju 2004. godine obvezala da neće svoj «ZERP» proglasiti i proširiti na zemlje članice Europske unije. Riječ je znači o još jednom skandalu koji mi zastupnici Hrvatskoga sabora doznajemo od Europske komisije i očito je da mnogim dužnosnicima koji u ime Hrvatske nešto potpisuju treba zabraniti nošenje olovke. Znači tražimo da nam se danas tijekom dana ili predsjednik Vlade ili ministrica vanjskih poslova točno kažu zašto je to tako i što je Hrvatska potpisala? Jer je stajalište Europske komisije jasno. Oni smatraju da zapisnik ima isto obvezujući karakter pa je pitanje tko mimo Hrvatskog sabora može prihvaćati za Hrvatsku državu takve obveze. **Šeks, Vladimir predsjednika Vlade koji je informirao javnost da se ne radi o nikakvom ugovoru ni sporazumu nego da se radi o jednom zapisniku u, i od strane hrvatske Vlade iznijeto da se neće jednostrano primjenjivati odluke koje su vezane za «ZERP». Ministrica pravosuđa Ana Lovrin. Izvolite. **Kovačević, Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici, evo ovdje je još jedna izmjena, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sudskom, o sudskom registru. Ova izmjena se događa u postupku odnosno u svrhu usklađenja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske Europske unije, a u ovom slučaju potrebno je uskladiti postojeći Zakon o sudskom registru sa izmijenjenom prvom direktivom odnosno odredbama direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. godine. Osim što će se na taj način ispuniti jedna od obveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju donošenje ovog Zakona označit će prelazak na suvremeni način vođenja isprava i podataka što će omogućiti učinkovito funkcioniranje sudskog registra kao javne knjige i doprinijeti dodatno sigurnosti gospodarsko-pravnog predmeta što će u konačnici biti još jedan doprinos stvaranju povoljnije ulagačke klime u Republiku Hrvatsku. sukladno odredbama izmijenjene prve direktive uz dosadašnje vođenje glavne knjige podataka u elektronskom obliku predviđeno je ovim izmjenama i vođenje i objava isprava koje se prema zakonu prilažu uz prijavu za upis u sudski registar također u elektroničkom obliku. Time će se postići da će svatko bez dokazivanja pravnog interesa moći izvršiti uvid u isprave i podatke ne samo neposrednim uvidom u zbirku isprava već i jednostavno putem računala i putem Interneta. Tako će neposredno biti ostvareno načelo transparentnosti sudskog registra kao javne knjige što jest smisao svih javnih evidencija i knjiga. Nadalje stvorena je zakonska podloga za komunikaciju registarskih sudova s javnim bilježnicima i drugim ovlaštenim osobama registarskim putem na koji će način biti značajno ubrzan postupak upisa upisa u sudski registar a čime će se dodatno i doprinijeti oživotvorenju načela hitnosti upisa što će na posredan način doprinijeti također sigurnosti gospodarsko-pravnog prometa i evo možemo sa zadovoljstvom reći neki dan je bio sastanak sudaca trgovačkih sudova da je sudski registar postigao izvanrednu ažurnost i transparentnost već sada. Udovoljavajući također zahtjevima Europske unije u pogledu registra javnih knjiga sve isprave i podaci koji traže da sve isprave i podaci budu vođeni i dostupni na jednom mjestu ovim izmjenama uvedena je i obveza dostave godišnjih financijskih izvješća u sudski registar. Na taj će način, to držimo izuzetno važnim jer će na taj način svim subjektima u gospodarskom prometu biti omogućeno da steknu uvid u sve relevantne podatke o subjektu s kojim namjeravaju ući u određeni gospodarski ili drugi pravni pravni odnos čime će biti dodatno osnaženo povjerenje u institucije sudbene vlasti i pojačana stabilnost gospodarskog sustava u cjelini. Vrijeme stupanja na snagu ovih odredaba odgođeno je u odnosu na odredbe članaka koji se odnose na mogućnost dostave isprava elektroničnim putem te njihove pohrane i izdavanja u elektroničnom obliku. Kao datum primjene odabran je 1. siječnja 2009. godine a sve u skladu s rokovima za dovršetak postupka informatizacije sudova. I na kraju u Zakon je uvedena mogućnost upisa u sudski registar pravnih tvorevina kao što su Europsko trgovačko društvo i Europska ekonomska interesna grupacija a sve sukladno odredbama Uredbe Vijeća Europske unije iz 2002. godine. O Statutu Europskog trgovačkog društva i Uredbe Vijeća o Europskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji. Naime, odgoda primjene ovih odredaba jest do ulaska Hrvatske u Europsku uniju iz razloga što iste odredbe, asocijacije nisu predviđene hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima. Ali, kada Hrvatska uđe u Europsku uniju ove će se direktive primjenjivati i na zakonodavstvo države članice direktno i stoga ih neće biti potrebno unositi u Zakon o trgovačkim društvima, a u registar će se registrirati sukladno europskim uredbama. Evo, gospođe i gospodo zastupnici pred vama je prijedlog zakona i vaše primjedbe iskazane u raspravi bit će razmotrene. Hvala. Odbori, pravosuđe. Predsjednik odbora poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospođo ministrice. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 48. sjednici održanoj 28. studenog 2006. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. studenog 2006. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno ministrica pravosuđa istaknula je da se predmetnim izmjenama i dopunama zakona nastavlja usklađivanje s pravnom stečevinom Predlaže se uz dosadašnje vođenje glavne knjige podataka u elektronskom obliku vođenje i objava isprava koje se prilažu uz prijavu za upis također u elektronskom obliku, komunikacija registracijskih sudova s javnim bilježnicima. Predlaže se isto tako u elektronskom obliku, a uvodi se obveza dostave godišnjih financijskih izvješća sudskom registru. Uvodi se mogućnost upisa u sudski registar nekih pravnih subjekata kao što su Europsko trgovačko društvo i Europska ekonomska interesna grupacija s odgodom primjene do ulaska u Predlagatelj se očitovao i o poslovničkoj odredbi da se po hitnom postupku donesu zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije istaknuvši da u konkretnom slučaju nema potrebe za hitnim donošenjem. U raspravi su članovi odbora jednoglasno predložili predmetne izmjene i dopune zakona. Pored toga što su predmetni zakon, što se predmetni bitnu novinu čini i predložena komunikacija javnih bilježnika s registarskim sudovima u elektroničnom obliku čime se pridonosi ostvarenju načela hitnosti upisa. Nesporna je činjenica da su sudski registri postigli ažurnost u svom radu, ali se postavlja pitanje na koji se način može jamčiti potpuno povjerenje u sudski registar. S tim u svezi istaknuta je potreba odgovornosti javnih bilježnika koji moraju odgovarati za identifikacijske i druge dokumente na temelju kojih se vrši upis u sudski registar i jamči točnost podataka. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke. Prvo, prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. I drugo, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi o prijedlogu zakona uputit će se predlagatelju radi izrade izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Upravo se i ovim prijedlogom zakona potvrđuje koliko je Hrvatski sabor dinamično zakonodavno tijelo koje doista prati ono što se u praksi događa kako bi se moglo to i zakonom urediti. Ovim putem ističe se naravno bitne novine, bitne izmjene. Jer od dana stupanja na snagu ovog Zakona o sudskom registru od '95. bilo je niz izmjena, dopuna. No, ovim je potvrđena opredijeljenost da se doista naše zakonodavstvo usklađuje sa europskim kako bi se olakšalo i poslovanje brojnih subjekata. Ono od najvažnijih stvari u kojem se ovdje ističu i odredbe jeste da će se u kontekstu modernizacije trgovačkim društvima mora biti omogućeno da izaberu na koji način će pohranjivati obvezne akte i podatke, a ono najvažnije jest da to bude upravo u elektroničkom obliku. Tako da je i definiran pojam objave u smislu ovog zakona kako bi se uklonile eventualne dvojbe o tome što sadržajno navedeni pojam obuhvaća. Jedna pravna preciznost koja je do sad bila malo zanemarena. Također, zbog prilagodbe hrvatskog pravnog sustava, primjeni direktive Europskog parlamenta i Vijeća proširena je primjena direktive na sve subjekte koji podliježu registarskom pravnom režimu što znači da će se odredbe ovog zakona ravnopravno primjenjivati na sve subjekte upisa čime će se dodatno doprinijeti preglednosti sudskog registra. Ono što u ovim izmjenama se navodi jest jedan od glavnih ciljeva što se želi postići ovom izmjenom zakona jest proširivanje instrumenata kojim se ostvaruju doista u cijelosti oživotvoruju načela javnosti i preglednosti i to ponavljam na način da se uvodi mogućnost objave isprava u elektroničkom obliku pa se i usklađuje jedno od osnovnih načela registarskog postupka načelo hitnosti. A u eri informatizacije svakako je bila potrebna zakonska pretpostavka za uspostavu komunikacije elektroničkim putem u prvom redu između registarskih sudova i javnih bilježnika. Naime, razmjena isprava elektroničkim putem značajno bi ubrzala postupak jer bi izostale faze fizičke dostave, prijave s odgovarajućim ispravama, a smanjila bi se i mogućnost zlouporabe isprava i prijevarnog postupanja, a svakako da bi omogućila i jedna sustavnost u pohrani svih isprava i dokumentacije. Sličan način je postupanja između javnih bilježnika Registarskog suda ostvaren i u našoj susjednoj Republici Austriji i to vrlo uspješno. Također je uvedena mogućnost upisa u sudski registar novih pravnih oblika, kao što su europsko trgovačko društvo. Također i europska ekonomska interesna grupacija, a sve sukladno odredbama Uredbe vijeća. I također u skladu sa Statutom europskog trgovačkog društva. Ono što želimo još istaknuti u ovim bitnim novinama jest i vrijeme stupanja na snagu ovoga zakona, da je to 1. 1. siječnja 2009. godine dovoljno vremena da se svi subjekti na koji se odnosi ova izmjena zakona koji su živo zainteresirani mogu na vrijeme prilagoditi, educirati i tako uhvatiti korak sa razvijenim zemljama Europe ili svijeta. A sve u smislu što bržeg i učinkovitijeg gospodarskog razvitka pravne sigurnosti i omogućavanja da se čim prije i brže može kroz sudski registar može provesti sve odredbe. Također je za pohvalu u ovom izmijenjenom zakonu i ostvarivanje prava na razgledavanje podataka, izdavanje izvadaka iz glavne knjige koja se vodi u elektroničkom obliku i razgledanje i izdavanje isprava i podataka koji su pohranjeni na papiru ili u elektroničkom obliku kao što to se navodi u stavku

a u zbirku isprava ako s njom uopće raspolaže. Naravno da ono što još je važno istaknuti jest jest da osim podataka koji su se do sada navodili za u smislu zakona za europsko društvo da se upisuje i slučaj preseljenja sjedišta u Republiku Hrvatsku dosadašnju tvrtku. Također namjeravano preseljenje sjedišta u drugu državu članicu. ono što posebno se valja istaknuti jest da se upisuju, upisuje se i za člana uprave moguća funkcija predsjednika, zamjenika predsjednika ili direktora društva kako bi se doista u pravnom prometu omogućila jedna jasnoća i jedna dodatna pravna sigurnost. Također se, važno je istaknuti da se je i u članku 36. mijenja i dodaje iza riječi: "prezime" riječi: "prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu". I važno je istaknuti također da će se registar, da će registar brisati subjekt upisa na zahtjev tijela za porezne poslove po službenoj dužnosti ako subjekt upisa nema imovine. A također da će se i automatski ukoliko u nekoliko godina, mislim da je to 3, da se ne objavljuju financijski pokazatelji. Sve u cilju ostvarivanja pravne sigurnosti, usklađenja sa zakonima Europske unije. Jer olakšanje će biti doista kada registar po službenoj dužnosti provodi postupak brisanja društva ako ono, ponavljam, u roku od 3 godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi predaje svojih godišnjih financijskih izvješća, niti ih dostavi sudu u roku od 6 mjeseci nakon što sud objavi pokretanja postupka brisanja, a društvo u tom roku ne učini vjerojatnije da je imao imovinu. Mnogo se je puta do sada u praksi pokazalo da su se vodili dugotrajni postupci i uspjeh je u postupku naravno lažan jer nije bilo i s čime su s čime su se mogli namiriti određena potraživanja. izmjenama omogućit će se doista elegantan način kako stvoriti pravnu sigurnost i izbjeći nepotrebno odugovlačenje postupaka nego i na vrijeme reagirani. Ističem također i jezik u ovom zakonu. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i hrabri da se donose i nadalje prijedlozi zakona koji će stvoriti još bolju pravnu sigurnost, osuvremeniti hrvatsko zakonodavstvo i tako na vrijeme pripremit se uopće da možemo poslovati onako kao što to posluju zemlje razvijenog gospodarskog svijeta i razvijenoj i ustaljenoj pravne sigurnosti. I koristim prigodu svim Nikolama čestitati danas blagdan Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca i putnika. Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice. Klub Hrvatske stranke prava podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Naime, ovo je već sedma novela I smatramo da je ova novela jedna od dosta bitnih novela koja će omogućiti više, koja će omogućiti, djelo načela javnosti i povjerenja u javne knjige, a znamo da je to veliki problem u suvremenoj hrvatskoj i da će to u mnogome omogućiti i uspješno gospodarsko poslovanje svih subjekata da se u svakom trenutku ima puni pregled kakva je situacija s kim se posluje. Kakvo je stanje sa konkretnim trgovačkim društvom već ovisi o tome o čemu je riječ. Također ovdje moram pohvaliti predlagatelje, u ovom slučaju Ministarstvo pravosuđa što se pridržava i Poslovnika Hrvatskoga sabora tako da je ovaj zakonski tekst uputilo u redovnu proceduru. Za razliku od drugih ministarstava, a što smo svjedoci i na ovoj sjednici. Naime, čim se stavi oznaka P.Z.E. automatski se traži donošenje zakona po hitnome postupku. I, znači ta pohvala je i u funkciji one posebne ekipe što je Vlada koja se zove HITRORez koja ima vezu znači izvršiti raščlambu svih propisa i osloniti se na one propise koji u biti smetaju građanima samo otežavaju. Dok i ove druge u ime kluba nazvao koji sve ove zakone upućuju u hitnu proceduru da onda tjeraju Hrvatski sabor na HITRO BRZ, znači donošenje po hitnom postupku, a u mnogim situacijama ne znamo ni što donosimo nit su simulacije napravljene, a riječ je o bukvalnom prevođenju direktiva. Također za klub Hrvatske stranke prava je bitno što se ovim zakonom stvara podloga za ostvarivanje komunikacije između registarskih sudova sa javnim bilježnicima, jer znao s obzirom i na nadležnost javnih bilježnika i na situacija koja je sad aktualna na ovome području. Znači, to će u mnogome osnažiti i dati zakonske pretpostavke da se s jedne strane čak i razbiju te razno razne birokratske barijere koje su nazočne u Hrvatskoj i da se poveća efikasnost samoga upisa u sudski registar. I onaj dio također bitan za sve nas, znači za sve one gospodarske subjekte u Hrvatskoj da će se zakonski omogućava odnosno daje se mogućnost, snaži se povjerenje u sudski registar. Znači, ovo je put kako i na koji način se trebaju predlagati zakoni u Hrvatskome saboru, ali kažem još ostaje onaj jedan dio, možda bi se trebalo razmotriti šta i kako s onima koji imaju obveze i duguju prema državi a u isto vrijeme hoće osnivati druge tvrtke

dovedu je u stanje stečaja, bankrota i duguju puno državi po razno raznim stavkama bilo da je riječ oko poreza, bilo da je riječ doprinosa za mirovinsko zdravstveno osiguranje i onda da bi spriječili, da bi se u biti, da ne bi te obveze izvršili prema državi one idu osnivati drugu tvrtku i na taj način se omogućava i stvaranje korupcije i svega ostaloga. Prema tome, kad već radite i kad je prvo čitanje znači plediramo da i ovaj dio dobro razmotrite kako bi se ustvari postiglo ono što se i pledira i u samom prijedlogu zakona. Znači, puno povjerenje u javne knjige, ovaj put riječ je o sudskom registru i da se u biti ostvari do kraja načelo javnosti i povjerenja u javne knjige i da se zna s kim se ima posla ako je riječ o odnosima gospodarskim. Hvala Hvala. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite! **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana ministrice, kolegice i kolege zastupnici! Ovo je jedan zaista od važnih zakona odnosno izmjena i dopuna zakona jer je sudski registar jedna od najvažnijih institucija tržišnog gospodarstva. Ali šta nam nudi ovaj zakon, to je drugo pitanje. Dakle, ja se zalažem da se zakon donese, da se modernizira sudski registar, da se uvedu tehničke mogućnosti, tehnološke mogućnosti, dakle elektronika i informatika to je u redu, ali zakon ili javne knjige, ili sudski registar ima smisla u tržišnom natjecanju ako zakon proglasi puno povjerenje u podatke koji se nalaze u tom registru. Za to povjerenje treba proglasiti zakonom da država materijalno odgovara za netočne podatke u javnim knjigama odnosno u registrima. Takve promjene u ovom prijedlogu zakona nema. Ovdje ima jedan prijedlog koji će još više komplicirati stvar a to je da se u sudski registar upisuju financijska izvješća. A za točnost tih financijskih izvješća će odgovarati prema interpretaciji čak a ne prema izreci pravne norme, uprave, pravnih subjekata koje će dostavljati financijska izvješća. To je samo stvaranje što više podataka bez ikakve odgovornosti. A kakav je odnos Vlade prema ovom zakonu sad ću vam pokazati i ja mislim da je tipičan. Vlada i predlagatelj ne zna šta mijenja. Evo zašto. U obrazloženju kad sam U obrazloženju kad sam čitao zakon odmah sam pomislio kako to da se u Hrvatskoj pravnoj praksi, pravnoj teoriji predviđa da niži rang, akt nižeg ranga može mijenjati akt višeg ranga. Pa u obrazloženju zakona unatoč nekih nelogičnih stvari kao što je da je dosadašnji zakon otežavao i osporavao upis da će bilo koji zakon to eliminirati naprosto jer morate se upisati. Ali gledajte ovu pravnu nebulozu. Od stupanja na snagu '99. godine zakona mijenjan je pet puta. I sad navode Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru '96. uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru 1/98. "Narodne novine". A gledajte sada. Izrijekom slijedeće godine, izrijekom Vlada novom uredbom kaže: "Stupanjem na snagu uredbe iz '99. godine prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru "Narodne novine" br. 1/98.". Dakle, Vlada zaista ne zna šta mijenja unatoč nelogičnosti pravnoj teoriji i pravnoj praksi da se aktom nižeg ranga ne može mijenjati akt višeg ranga, dakle uredbom se ne može mijenjati zakon Vlada ili predlagatelj zakona čak nije se potrudio da provjeri je li te uredbe uopće su na snazi a kamoli da uoči da uredba nije zakon i da nema smisla uopće unositi u izmjene i dopune jednog zakona. Ona ne važi. Slijedeća uredba je slijedeće godine donešena, isto se zakonodavac prijedloga poziva na nju. Uredba iz '98. godine prema Zakonu o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja, ta uredba je prestala 31. ožujka '99. godine. Dakle, Vlada nama ne samo u obrazloženju nego i u normativnom dijelu u članku 1. ovog zakona kaže u Zakonu o sudskom registru "Narodne novine" br. 1/95., 57/96. i 1/98., to je uredba, 30/99. to je uredba koja je prestala važiti navodi kao, normativno navodi da mijenja te propise a oni su prestali važiti. Nemaju pravnu snagu, ne proizvode pravne učinke i moralo se mijenjati zakon koji je u izvorniku. Dakle, to je samo dokaz kako se odnosi prema zakonima i usklađivanju sa potrebama prema Europskoj uniji ali važnije prema životu. Što je suština? Suština jeste da se omogući tehnički lakše doći do registra ali ta suština će samo omogućiti da se netočni ili podaci za koje nitko ne odgovara distribuiraju u hrvatskom tržištu. To nije smisao tog zakona. To nije smisao ovog zakona. Ima još jedno važno pitanje i pravno, da zakon tretira imovinu kao nekretnine. Pa u članku mislim da je 21. traži od poreske uprave, tijela za porezne poslove, da za subjekte registarskog suda, subjekte na tržištu koji nemaju imovine, traže njihovo brisanje. Dakle imovina se ovdje tretira kao nekretnine, a pravni izraz za imovinu su prava i obveze. Dakle netko bi morao utvrditi kakva je bilanca pravnog subjekta da bi mogao konstatirati da ne djeluje u tržištu. Ima još takvih podataka, ali i same završne i prijelazne odredbe na dobar način pokazuju u kojoj se poziciji nalazi hrvatsko pravosuđe i hrvatski pravni sustav, jer kaže da će stupiti ne zna se kad će nego kada Hrvatska postane članica Europske unije. Drugim riječima neka stoji propis pa ćemo ga primijeniti ako bude trebalo. To sve pokazuje odnos Vlade prema pravnom sustavu, izgradnji pravnog sustava pa je taj HITRORez važnije primijeniti kad se pripremaju nacrti da bude usklađen sa ostalim pravnim aktima u hijerarhiji pravnih akata i međusobno istog ranga pa onda HITRORez neće biti ni potreban, a imati ćemo pravnu sigurnost daleko veću nego što je do sada. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Netočno je kolega istaknuo da predlagatelj ne zna što mijenja. Naime članak 1. u Zakonu o sudskom registru navodi se "Narodne novine" broj 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99. i 54/05. točno se navode izmjene ovoga zakona. Nadalje, također u članku 21. stavak 1. kolega je samo citirao stavak 1., treba i stavak 2. gdje se kaže: "Registar će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja nad društvo ako tri godine uzastopce ne postupe po zakonskoj obvezi predaji svih godišnjih financijskih izvješća, a niti ih dostavi sudu u roku od 6 mjeseci nakon što sud dobija i pokretanje postupka brisanja, a društvo to u tom roku ne učini, vjerojatno da ima imovinu." Dakle treba čitavi članak čitati, onda on ima doista smisla i to je upravo prava odredba. Financijska izvješća vrlo dobro i tako treba dalje. Replika, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega vi ste u biti dobro otvorili pitanje o kojem bi trebalo stajalište zauzeti Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav i Poslovnik. Naime to su one situacije kad se zakoni vrijedeći mijenjaju uredbama sa zakonskom snagom. Što to znači pravno gledano ono, nije to uredba nižeg ranga kao uredba recimo podzakonski propis Vlade ili odluke ili drugi podzakonski propisi. Riječ je o uredbi sa zakonskom snagom, znači kojim se zadire u zakon i u nekim slučajevima čak se i načela toga zakona mijenjaju. Ali znači upitno s toga stajališta kako to i navoditi u samome zakonu ako je znači dvije-tri bilo uredbe sa zakonskim snagama gdje se zadiralo u materiju ovoga zakona, dali je s obzirom da uredba vrijedi godinu dana, dali ona kao takva ulazi u sadržaj novela ili ne ulazi. Pravno bi po meni bilo da ne ulazi, jer je vrijedila godinu dana. Ali kažem, takve pravne situacije očito bi mi trebali malo raspraviti jer što idemo dalje, vidljivo je da i nomotehnički i pravno ima puno lutanja i sa stajališta Vlade, a vidimo i ovdje kad i sami razgovaramo u hrvatskoj sabornici pa bi bilo dobro baš održati jednu tematsku sjednicu na mnoge te situacije što smo se mi dogovorili u Odboru za zakonodavstvo, ali na žalost nikad nismo potegli

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ovdje je riječ o uredbama čija je vrijednost pravno eliminirana, nepostojeća, ex lege je nepostojeća, a i izrijekom je Vlada Republike sama svoju uredbu ukinula. Dakle ne možemo mijenjati nepostojeći pravni akt, a kad je nepostojeći pravni akt izrijekom ili ex lege prestao djelovati onda vrijedi nešto što je bilo prije ili što je donešeno kao zakon. Prema tome nema ovdje spora da se radi o pravnim aktima koji nemaju pravno djelovanje i koji je ex lege prestao djelovati. Prema tome možemo mi tražiti od Odbora da za buduće ponašanje Vlade dade jače tumačenje d ne može mijenjati zakon i da nema ovlasti mijenjati zakon, ima pravo urediti privremeno odnose iz područja Sabora, ali samo dok traje to ovlaštenje. Ništa više.

Registar je javna knjiga koja je vrlo značajna doista u gospodarskom poslovanju pravnih subjekata, jer to je javna knjiga u koju se upisuju svi oni subjekti za koje je zakon rekao da da postoji obveza njihovog upisa od dioničkih društava, društava sa ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, komanditnih društava, zadruga i ostalih subjekata. Ono što je posebno bitno danom upisa u taj registar stječe se pravna osobnost, pravni subjektivitet tih subjekata. Ti subjekti nakon što su upisani u registar oni tek tad mogu stjecati prava i obveze u pravnom prometu. Stoga vidimo koliki je značaj tog registra kao javne knjige. To je de facto prevedeno kao knjiga rođenih. Dakle upisom neka tvrtka počinje postojati, ona tek tada može nastupati na tržištu. Ako malo kompariramo i pogledamo i vratimo se recimo desetak i 15 godina unazad, vidjet ćemo da je taj naš registar bio zapravo veliki uteg i veliki problem u životu svih tih naših subjekata. Sjetimo se samo svih onih gužvi koje smo imali u registru trgovačkog suda gdje su poštom donosili u vrećama one prijedloge za upis usklađenja poduzeća sa Zakonom o trgovačkim društvima. Imali smo zaista jednu vrlo nesređenu situaciju gdje smo imali firme tvrtke koje su do tada bile upisane. Imali smo puno novoosnovanih trgovačkih društava koje su ljudi kod nas osnivali i bez neke velike potrebe da bi zapravo poslovali sa njima. Osnivali su se iz nekakvih razloga sigurnosti da ako dođem u nekakvu poziciju da imam osnovano trgovačko društvo. Nakon toga pojavili su se u praksi javni bilježnici, pojavio se Zakon o trgovačkim društvima. Dat je rok da se sve te tvrtke usklade sa Zakonom o trgovačkim društvima i svi su u nekoliko svi su u nekoliko dana sve te silne tisuće su nagrnule na registar trgovačkih sudova i pokušale se uskladiti. Nakon toga bio je još jedan dodatni rok da se uskladi temeljni kapital. To je bio također jedan dodatni zapravo teret i opterećenje na tim registarskim sudovima. kako se svugdje situacija normalizira i ovdje je došlo do jedne normalizacije i danas je praksa u Republici Hrvatskoj da se trgovačka društva osnivaju onda kada je to doista potrebno. Onda kada njihovi osnivači zaista imaju i namjeru raditi nešto sa tim trgovačkim društvima. i bitno manja gužva na registrima trgovačkih sudova, bitno manja gužva. Znači, nije toliki pritisak subjekata na osnivanje i zato je situacija puno bolja. Međutim, šta je po meni ključno kod ovoga Zakona? Bez obzira na sve ono, nomotehničke stvari o kojima je govorio uvaženi kolega Leko, da li u prijelaznim odredbama treba biti uredba, treba biti zakon. To sve do drugog čitanja, zaista, treba provjeriti da li je neka uredba na snazi koja je ovdje navedena. rekao vrlo je bitna ova odredba, a to je da se po prvi puta u jednom postupku pred državnim tijelima otvara mogućnost pokretanja postupka elektroničkim putem. To je, ja bih rekao, danas blagdan za subjekte na našem tržištu. Jer sjetimo se kako je bilo nekada osnovati trgovačko društvo, kako je bilo nekada promijeniti sjedište trgovačkog društva. Dođete kod javnog bilježnika, radite dokumentaciju, dođete na trgovački registar, čekate da vas prime, predate dokumentaciju, čekate da se to riješi. To su zaista bili problemi. Ili kada se osnivalo trgovačko društvo. Dođete, najprije izvadite dokumente na jednoj adresi, druge na trećoj, treće na četvrtoj adresi, zatim ponovno kod bilježnika, ponovno na registar trgovačkog suda i prođe vrijeme, gubite dane i dane. A danas je situacija takva, imamo projekt "HITRO.HR", dolazimo na jedno mjesto, dobivamo dokumentaciju koja nam je potrebna. Dolazimo kod javnog bilježnika koji nam napravi sve ono što je potrebno i samo jednim klikom na tipku "enter" njegova prijava sa svim dokumentima je na registru nadležnog trgovačkog suda. Dakle, ne gubimo na tempu, ne gubimo na vremenu. To je ono što je bitno i to je nekakav čini mi se smjer u kojem bi trebala ići kompletna naša javna uprava. Da se otvori ta elektronička komunikacija, da građani mogu svoja prava, interese pred nadležnim državnim tijelima ostvarivati na ovaj način. I tako da vidimo da ti naši registri koji su bili silan i veliki problem jer su bili naravno preopterećeni ne svojom krivnjom, ali su bili preopterećeni i bilo je teško u tim uvjetima raditi. Danas na neki način postaju vjesnici onoga što će se u budućnosti dešavati. To je u svakom slučaju po meni vrlo, vrlo značajno i sve ove druge odredbe također koje su u ovom Zakonu, nema ih puno, ali koje znače usklađenje sa zakonodavstvom Europske unije, koje znače primjenu direktno ove direktive Europskog parlamenta iz 2003. godine su za pozdraviti. Registri trgovačkog suda izuzetno su bitni jer vi danas ako ulazite u bilo kakvo poslovanje, putem registra, putem znači izvida znate točno sa kim poslujete. Što se u njemu upisuje? Upisuje se naziv neke tvrtke, upisuje se njezino sjedište, tko su članovi uprave, tko su ostale osobe ovlaštene za stupanje, kakav im je temeljni kapital. I sada posebno što je bitno, također se objavljuju i njihova financijska izvješća. To je vrlo bitno. Da znači onaj tko sudjeluje u poslovanju sa nekim da može biti informiran o financijskim, znači, pokazateljima one druge strane sa kojom posluje. Stoga mislim da je ovaj Zakon o izmjenama Zakona o sudskom registru doista jedan veliki, veliki iskorak u komunikaciji naših građana sa državnim tijelima. To je nešto što postoji u Austriji, to je nešto što mora biti zapravo smjer i u ostalim sudskim postupcima jer ako otvorimo tu elektroničku komunikaciju mi smo zapravo tim pitanjem, riješili smo pitanje dostave. Pitanje dostave u sudskim postupcima danas je ne samo što otežava, ne samo što tereti sudske postupke nego je i izuzetno skupo. A ovo je jedan način zapravo kojim ćemo to sasvim sigurno u budućnosti riješiti. Kolega Leko je rekao nešto da bi država morala jamčiti o točnosti i ispravnosti podataka koji su ovdje u sudskom registru navedeni. Potpuno se slažem sa kolegom Lekom, međutim ne slažem se u onom dijelu da bi to trebalo pisati u ovom Zakonu. To naprosto proizlazi iz općih odgovornosti, iz općih odredaba kojima se regulira pitanje odgovornosti za štetu Republike Hrvatske i drugih državnih tijela. Naime, ako bude neki krivi podatak objavljen, a taj podatak bude objavljen kao posljedica nekakve nepažnje ili kao posljedica nesavjesnosti državnog tijela ili onog službenika u sudskom registru, po općim pravilima o odgovornosti za štetu Republika Hrvatska će tu morati odgovarati za štetu. Tako da mislim, jasno je da treba reći da ti podaci moraju biti istiniti. Međutim, incidentna situacija se nažalost uvijek može dogoditi. I ako do toga dođe tada će biti potrebno utvrditi zbog čega je došla. Da li je to krivnja državnog tijela, da li je to krivnja nekog drugog ili trećeg. Poznato je da i javni bilježnici imaju odgovornost, međutim oni se za svoju odgovornost osiguravaju kod nadležnih osiguravajućih društava jer i on ne može znati da će mu sutra netko ući u bilježnički ured, da će krivotvoriti osobnu iskaznicu, on to ne može provjeriti. Temeljem toga napravit će krivi akt, nastupit će šteta i naravno netko za tu štetu mora odgovarati. U tom slučaju odgovarat će, ne niti bilježnik ako se dokaže da nije kriv za to, nego tu štetu će pokriti njegovo osiguravajuće društvo. Stoga mislim da je ovo jedan vrlo značajan Zakon, vrlo bitan zakon jer po prvi puta uvodi elektroničku komunikaciju subjekata sa nadležnim državnim tijelima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, poštovani zastupnik Josip Leko. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolega Bošnjakoviću. Isključivo radi javnosti, da ne bismo obmanuli javnost hrvatsku i one koji nisu pravni stručnjaci. U zakonima koji reguliraju javne knjige i javne registre treba biti izričito da država odgovara za istinitost podataka. Pa je ovaj Sabor donosio dva puta zakon kojima isključuje odgovornost države za recimo registar, sudski registar i ovaj registar. Dakle odgovornost, materijalna odgovornost države je isključena, odgođena je dva puta u ovom Saboru, a po općim pravilima uvijek se odgovara, ali ovdje je isključena. Po općim pravilima ne može se isključiti, naprosto bi to bilo društvo koje ne regulira odnose i slučajeve koji se događaju u životu, a onda bi bilo to kaubojsko društvo. Ovdje je važno utvrditi da država za svoje javne knjige odgovara materijalno. Hvala lijepa. Ovdje se ne radi o isključenju odgovornosti, ovdje se radi o tome da to pitanje nije eksplicitno napisano, da država odgovara, ali to ne znači da država ne odgovara jer postoje opće odredbe zapravo odgovornosti za štetu koje se primjenjuju u eventualnom štetnom događaju vezano za ovo tako da mislim nemam ništa protiv odredbe kojom bi se to i napisalo da bude jasnije, ali takva odredba u principu ne uvodi odgovornosti, jer država je odgovorna u principu po općim pravilima. Poštovani predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je jedan po meni vrlo značajan zakon, Zakon o sudskom registru kojim se želi u prvom redu uskladiti naše zakonodavstvo sa pravnim

dokazivanja bilo kakvog pravnog interesa obaviti uvid u ispravi i registre i to putem računala što će zasigurno ubrzati postupak pred ovim sudom, a i smanjiti sve one gužve koje smo imali Inače Zakon o sudskom registru donesen je još '95. godine, on je u nekoliko navrata do sada mijenjan, značajne izmjene bile su 2005. godine kad su se i tim izmjenama su se otklonile neki nedostaci kao što je bilo vrijeme potrebno za skupljanje isprava potrebnih za upis jer Zakon sadržavao ustvari odredbe koje su otežavale ili usporavale taj upis, a i nedovoljnu reguliranost pojedinih instituta i isprave tako da, tako je npr. postupak likvidacija po službenoj dužnosti nije bio u potpunosti reguliran. Ovim izmjenama i dopunama sigurno se povećala efikasnost, izjednačeni su u pravima i obavezama domaći i strani poslovni subjekti, smanjeni su troškovi, a i omogućena je provedba projekta HITRO. No praksa je traži i daljnje izmjene i dopune ovog Zakona, u prvom redu sa usklađivanjem sa Europskom unijom, a napose sa odredbama prve direktive Europskog Parlamenta i Vijeća pa se i pristupilo ovim novim izmjenama Prijedloga zakona koji inače sadržava 28 članaka i ovim izmjenama se interveniralo u nekoliko elemenata u ovom Zakonu, ja ću spomenuti samo neke. Ovim Zakonom se propisuje da u sadašnjoj vođenje glavne knjige podatak u elektroničkom obliku se predviđa da se vode vođenje i obava isprava koji se prilažu u upis, vodit će se također u elektroničkom obliku i time će se omogućiti da će svi pravni subjekti bez dokazivanja pravnog interesa moći imati uvid u te isprave. Isto tako stvara se mogućnost, odnosno zakonska podloga za komunikacije Registarskog suda s javnim bilježnicima i to putem elektroničke veze čime se zasigurno će se ubrzati postupak registracije, a time se i ostvariti ono jedno osnovno načelo Registarskog suda. Naime, razmjena isprava elektroničkim putem će se ustvari izbjeći ona faza fizičke dostave prijave, a time će se i smanjiti mogućnost zloupotrebe isprava i a pridonosit će se i sistematičnosti u pohranjivanju samih isprava. Ono što je vrlo bitno je to da se ovim Zakonom uvodi i obaveza godišnjih financijskih izvješćaja sudskom registru i to je vrlo važno za ostvarivanje načela transparentnosti upisa i na ovi način omogućit će se ustvari svim pravnim subjektima da dođu na jedan relativno kvalitetan način do podataka o subjektima upisa u sudski registar s kojima oni stupaju u pravni odnos. Čini se da je dobro što je izmjenjeni članak 70. Naime, sudovi nisu imali dosad mogućnost mehanizam i ovlasti putem koje bi provjeravali i uspoređivali poslovanja pojedinih subjekata upisa pa je taj članak izmijenjen na način da će sada sudovi moći s obzirom da se uvodi informacijski sustav pratiti i te podatke. I ono što je još ovim Zakonom mijenja to je uvođenje mogućnosti da se u sudski registar upisuju i europska trgovačka društva i europske ekonomske interesne grupacije

I ono još na kraju što smatram da je dobro je dobro što se predlaže odgoda primjena onih odredbi koji se odnose na dosta u ispravu u elektroničkom obliku jer će se do 2009. i registarski sudovi, a i ostali subjekti upisa moći osposobiti da mogu primijeniti ove odredbe. I na kraju smatram da će se ovim izmjenama postići veća sigurnost, transparentnost u gospodarsko-pravnom prometu i da ovaj Zakon vjerujem i sa primjedbama valjda će još do drugog čitanja biti poboljšan. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja bih vrlo kratko se pridružila onima koji ocjenjuju da će kad se ovaj Zakon usvoji u konačnoj verziji početi jedna nova nova stranica da tako kažem ne samo u pravosuđu nego u gospodarstvu uopće jer ovo nije isključivo pravni problem, ovo je veliki dobitak i za gospodarstvo uopće jer ne dobiva samo na brzini i nego dobiva i na velikom smanjenju troškova koje je gospodarstvo do sada imala budući da su silne grupe

nepreglednosti stečajnih upravitelja koji su na jednom sudu imali nekoliko predmeta, na drugom još toliko. Dakle, nisu sudovi međusobno, nisu izmjenjivali informacije. Tu je moglo dolaziti do preklapanja. U ovom slučaju dakle, to se izbjegava i na jednom jedinom mjestu će se vidjeti što tko radi u Hrvatskoj ukupno. Dakle, još se i smanjuje i onaj trošak koji se odnosio na objavljivanje financijskih godišnjih izvješća kao obveza jer se ovime smatra kad je objavljeno u Registru suda da je to i javna objava. Znači, ne mora biti ona, ja koliko sam ja shvatila ako sam dobro shvatila, još jedna dodatna u javnim glasilima jer se ovo smatra Ja bih poučena iskustvima u gospodarstvu iz kojega sam i došla u politiku isto bila možda malo na neki način podozriva prema onim člancima koji omogućavaju direktnu komunikaciju javno bilježničkih ureda i sudova i mogućnosti intervencije u registraciju kažem osiguranje točnosti podataka. Ja prihvaćam ovo što je rekao kolega Bošnjaković da postoje opća pravila, opća odgovornost da tako kažem, da postoje neki specijalni zakoni ali oni svi vrijede kad se već stvar dogodila i kad su nastale nepopravljive štete. Imate slučaj da ljudi ukradu ili otuđe nekome osobnu kartu, promijene sliku, stave svoju, nisam sigurna da su bilježnici prvo u poziciji da mogu takve stvari otkrivati, da li su dovoljno educirani a ne znam da li bi imali i vremena jer sad u ovom dijelu ja očekujem da ova brzina neće ići na uštrb točnosti dakle, podataka koje netko podastire kad registrira trgovinsko društvo i da ti podaci dakle, neće uzrokovati to da netko pod tuđim imenom ošteti poduzeće uzimajući robu na nepostojećoj da ga onda nikako ne možete uloviti, jer ja znam da bi to iziskivalo da svaki javni bilježnik ima vjerojatno i nekakvog privatnog detektiva koji bi onda istraživao te podatke. Ali isto mislim da bi se trebalo možda do drugog čitanja razmišljati o ugrađivanju jednog osigurača gdje bi se barem reklo da treba obratiti posebnu pažnju na točnost onih podataka od koje netko prijavljuje. I još bih se osvrnula na članak 21. čini mi se. Točno. I ne znam zašto je zakonodavac, ovdje mi ustvari odnosno predlagač toliko bene volentan prema onima koji ne ispunjavaju zakonske obveze. Pa mislim da se poduzetnicima daje predugi rok od 3 godine da uzastopno ne dostavljaju financijska izvješća. S jedne strane imamo ovu brzinu dakle, elektroničkog puta osnivanja poduzeća, praćenje rezultata i onda dajemo nekome mogućnost da 3 godine ne dostavlja financijska izvješća. Dakle, to je po meni predugi rok. Ja molim da se razmišlja o njegovom skraćenju u kojem bi ta poduzeća koja možda ne dostavljajući izvješća opet prema svojim vjerovnicima ili svojim zaposlenicima ne izvršavajući obveze bili bez kontrole, ja predlažem da se razmisli da se taj rok skrati sve u cilju zaštite i zaposlenih i koji su tu kao mogući oštećenici. Evo, podržavam ove promjene a što se tiče ovih odredbi koje se odnose na neko buduće vrijeme članstva ja mislim da mi se s njima ne trebamo zamarat jer svaka članica Europske unije ima automatsku primjenu ovih zakona. Imala ih ili ili ne imala u svojem zakonodavstvu prema tome, mi ne moramo time razbijati glavu. Kad budemo članica automatski ćemo morati te primjenjivati odredbe i u svojem hrvatskom zakonodavstvu i podržavam budući da je bilo nekoliko izmjena ovu intenciju zakonodavca kad se usvoji tekst kad se usvoji tekst da se izda jedno prečišćeni tekst cjelokupnog zakona, da ljudi ne moraju tražiti kroz nekoliko tih "Narodnih novina" i da imaju jedan jedinstveni, suvremeni zakon koji će onda kažem po meni omogućiti ne samo razvijanje aktivnosti nego i znatnu uštedu u gospodarstvu posebice a i u drugim djelatnostima. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Emil Tomljanović! uvodno bih htio istaknuti po mom mišljenju na bitne dvije stvari naravno pridružujući se kolegama koji su apsolutno poduprli ovakav prijedlog zakona. Vjerujem da će to dati odgovor na pitanje što se zapravo postiglo dosadašnjim izmjenama i dopunama ovog zakona. Naime, Sudski registar u smislu svojih djelatnosti i nadležnosti u ovom momentu dakle danas, u tom segmentu pravosuđa karakteriziraju sigurno tri stvari. Prva je gotovo potpuna ažurnost. Drugo, smanjenje vremena trajanja upisa na najmanju moguću mjeru i praktično nepostojanje zaostataka neriješenih predmeta. Dakle, jedna oblast pravosuđa u okviru Sudskog registra i upisa u Sudski registar koja je apsolutno u ovom afirmativnom smislu treba težiti da se u osnovnim segmentima pravosuđa zapravo dogode ovi efekti. I druga stvar koju treba naglasiti apsolutno u smislu provođenja načela upisa u Sudski registar a to su i načelo transparentnosti i efikasnosti i načelo hitnosti upisa. Dakle, provedbom ovog zakona kroz ova načela se smanjuje odnosno u potpunosti uklanja bilo kakva mogućnost koruptivnog ponašanja sudionika u postupku upisa i vođenja Sudskog registra. Dakle, ako se nešto zakonski osmisli na jasan, transparentan, razvidan način, ako se osmisli na način da se ti upisi ili prava koja ljudi i pravne i fizičke osobe ostvaruju upravo odvija na način kako je to predviđeno ovim zakonom, onda se apsolutno u postupku tog postupka ili procesa u smislu ostvarivanja prava i obveza fizičkih i pravnih osoba uklanjaju sve one mogućnosti odnosno ti koruptivni elementi iz ovakvo ovakvo propisanog odnosno načina propisanog upisa subjekata u Sudski registar. Nadalje, predloženi zakon ne samo da će omogućiti daljnje povećanje efikasnosti upisa u Sudski registar već dodatne pozitivne efekte u smislu primjene ovog zakona i u izjednačavanju u pravima i obvezama domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba. Nadalje, smanjenju troškova upisa, zatim pojednostavljivanje i ubrzavanje samog upisa ali i omogućavanje, apsolutno omogućavanje provedbe u tom dijelu projekta Vlade Republike Hrvatske dakle, HITRO.HR. Isto tako propisuje se bolja zaštita autentičnosti isprava uz uklanjanje odnosno onemogućavanje na propisani način ili kako su predložena propisana rješenja krivotvorenja samih isprava. Uz dosadašnje vođenje glavne knjige podataka u elektronskom obliku predloženim zakonskim rješenjem uvodi se i vođenje i objava isprava koje se prema zakonu prilažu uz prijavu za upis u Sudski registar naravno isto tako u elektronskom obliku. moći će svatko i to bez dokazivanja pravnog interesa izvršiti uvid u isprave i podatke ne samo neposrednim uvidom u Zbirku isprava već i jednostavnim i brzim pregledom na samom računalu. Posebno treba naglasiti stvaranje zakonskog temelja dakle osnovice za komunikaciju registracijskih sudova s javnim bilježnicima elektronskim putem čime će se na poseban način, čime se na poseban način doprinosi sigurnosti gospodarsko-pravnog prometa. I apsolutno se slažem sa svim onim kolegama koje u ovom segmentu dakle ovim zakonskim rješenjima naglašavaju potrebe odgovornosti javnih bilježnika da u ovom procesu upisa u sudskih registara, da se naglasi njihova odgovornost. Njihova odgovornost je uistinu velika i javni bilježnici su sada ne samo kao subjekti u postupku upisa već i kao, usudio bih se to tako kazati, kao najodgovorniji u smislu podastiranja istinitosti podataka. Ti subjekti i tu je njihova odgovornost sasvim sigurno treba, treba je razraditi s obzirom da se radi i o prvom čitanju, dići na jednu možda i veću razinu jer ključna je njihova odgovornost u smislu podastiranja bez obzira radilo se o elektronskom ili nekom drugom obliku, dakle istinitosti podataka koji idu ka sudskom registru. Dosežu se uistinu standardi Europske unije da se sve ispravi, svi podaci gospodarskih subjekata budu vođeni i dostupni na jednom mjestu uz godišnju obvezu dostave i financijskih izvješća u sam sudski registar. Zaključno i unatoč činjenici što se i ovaj propis donosi između ostalog i radi usklađivanja naših propisa s pravnom stečevinom Europske unije ovaj zakon će nedvojbeno predstavljati na nivou našeg unutarnjeg zakonodavstva uporište modernog, brzog i efikasnog sustava sudske, samim tim i segmenta javne uprave i u tom smislu ga sa svih aspekata apsolutno treba podržati. I dopustite mi da se osvrnem na neke primjedbe koje smo mogli čuti u današnjoj raspravi a odnosile su se ili bile su tipa Vlada odnosno resorno Ministarstvo ne zna što mijenja? Naročito se, je bilo osvrta na uredbe sa zakonskom snagom. Mislim da je potrebno intervenirati na način da je u obrazloženju samog zakona predlagatelj dakle resorno Ministarstvo odnosno Vlada nabrojilo i zakone i uredbe sa zakonskom snagom u smislu zakonodavne delegacije koje su regulirale ovu materiju u određenom vremenskom periodu i ne možemo ovaj Prijedlog zakona uopće u tom kontekstu kao niti njegova rješenja sagledavati na način da su se uredbama mijenjale neke zakonske odredbe ili dovoditi to u svezu da je predlagatelj sa konkretnim u osvrtanje na neke, na neka rješenja koja su bila u određenom vremenskom periodu definirana odnosno regulirana uredbama sa zakonskom snagom. Shodno svemu izloženom mislim da je jedan, ovo jedan od propisa koji treba imati našu apsolutnu potporu jer uistinu uvodi nove standarde, usudio bih se reći europske standarde u jednoj oblasti ili u jednom segmentu našeg pravosuđa koje će apsolutno doprinijeti efikasnosti i pomacima u tom pozitivnom boljem smislu kada se radi o upisima u sudski registar. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt gospođe i gospodo zastupnici evo na kraju ove rasprave ja bih zahvalila svima vama koji ste gotovo u cijelosti podržali donošenje ovoga Zakona i iskazali jednu ocjenu da se, da ove izmjene i dopune znače značajan napredak u usklađenju zakonodavstva Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, a jednako tako i kao daljnji doprinos sigurnosti i brzini u gospodarsko pravnom pravnom prometu. Predlagatelj će razmotriti sve iznijete primjedbe i u tom kontekstu izraditi poboljšani konačni, konačni konačni prijedlog. Te primjedbe uglavnom idu u dva pravca, a to je prva značajna primjedba nomotehničke naravi gdje evo ja mislim da u dijelu obrazloženja ne smeta pozivanje i na sada nevažeće, nevažeće uredbe iz razloga što se radi zapravo o obrazloženju i o historijatu, a raspravit ćemo pitanje da li, nomotehničko da li i u samom tekstu zakona i svakako jedno značajno pitanje koje se postavilo odgovornosti za točnost podataka u sudskom registru. Naravno da postoje opća pravila o odgovornosti države za rad, rad, za rad nezakonit i nemaran rad svojih službenika ali pitanje je onda odgovornosti i do kuda može sezati odgovornost u slučaju eventualnog falsifikata koji je onda kazneno djelo priložene isprave ili prijevare, kao i za odgovornost za točnost financijskih izvješća koja, financijski propisi reguliraju istinitost i odgovornost za istinitost, a smisao financijskih izvješća u registru je isključivo njihova transparentnost i dostupnost na jednom mjestu radi informacije o gospodarskom subjektu s kojim se kani zaključivati posao. Ali svakako ovo je jedno izuzetno važan dio ovog zakona i predlagatelj će dodatno razmotriti ovaj problem i predložiti ga u konačnom prijedlogu rješenja. Hvala lijepa.